Уважаеми колеги, моля, заемете местата си!

Уважаеми колеги, преди да преминем към самата процедура, искам да се обърна към всички в залата. Уважаеми господин Премиер, дами и господа вицепремиери и министри, уважаеми колеги! Днешният ден е изключително важен за България, днешните дебати и последващото гласуване ще предопределят посоката, в която ще поеме страната ни, към тази зала днес са насочени погледите на нашето общество с надежда и с очакване. Призовавам всеки един от нас в тази зала днес да дадем добър пример, като покажем, че демокрацията е жива, че духът на парламентаризма в България е жив. Нека проявим взаимно уважение въпреки идейните и идеологическите си различия, нека днес аргументите да победят политиканстването. Уважаеми колеги, моля Ви днес да покажем, че в тази зала има достойни и почтени хора. И накрая, искам да напомня предупреждението, което дадох в петък: моля всеки от Вас да се разграничи от езика на омразата, от недостойно и непристойно поведение, да се разграничи от физически контакти и сблъсъци, тъй като днес ще прилагаме Правилника в цялата му строгост. Предстоят важни гласувания. Надявам се, че няма да има народни представители, които ще бъдат лишени от правото си на глас в предстоящите важни пленарни заседания. Господин Балабанов, за декларация – заповядайте, имате думата.

Декларацията е свързана само и единствено с факти. Да променяш, да реформираш, да се бориш с корупцията, да защитаваш честта и достойнството са все качества, които трябва да бъдат подплатени с дела, а не с фалшиви фрази, илюзия за промяна, която носи със себе си единствено разочарование. Докато отсреща крещят, че съм и че сме част от мафията, е редно да се опрем единствено и само на фактите, които ще дадат възможността на българското общество да създаде собствената си теза, без да се правят опити за внушения и лъжи, защото все пак всеки един от нас тук, в най-представителната сграда на България, е изпратен, за да служи на обществото. Напоследък, когато говорим свободно и се придържаме към фактите, сме мафиоти. Не знам дали Ви прави впечатление, но от вчера и президентът е част от мафията, изведнъж и той е ГЕРБ и ДПС. Защо ли? Защото е свободен, независим и казва истината. Понеже тя, грозната истина, не се харесва на Кирил Петков и Асен Василев, затова и президентът е част от мафията. Тази медийна илюзия, която се налага през последните дни, е фалшивият параван, зад който са скрити безхаберието и некадърността на тези, които щяха да променят. Затова, уважаеми колеги, само факти, а изводите ще си ги прави обществото. Кой обслужва мафията и защитава мафиотските интереси на „Капитан Андреево“? Независимият народен представител Георги Георгиев – от вчера почтен и морален, врекъл се във вярност на Промяната, а преди няколко седмици в Комисия гласува с ГЕРБ, обслужвайки мафията. Факт! Чие е предложението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да отпусне 2,5 млрд. лв., които според тях са потънали за незаконни строежи? Предложението е на Кирил Петков и Асен Василев, подкрепено със законово гласуване от парламента. Не знам с коя мафия се бори премиерът, когато самият той е предложил такова решение? Факт! Съдебната реформа. Да сте чули скоро, уважаеми колеги и колеги журналисти, премиерът да е коментирал главния прокурор Иван Гешев, да е говорил за него? Отговорът е не. Защо? Това е Ваша работа, за да питате. Колко души, които са заемали висши държавни постове и са били символ на корупцията, бяха задържани от вътрешния министър Бойко Рашков, каквито обещания бяха давани в началото на управлението? един беше задържан и резултатът, за съжаление, е, че си втвърди избирателите. Прозрачност при борба с корупцията. Преди няколко месеца според последния доклад на „Прозрачност без граници“ България е с най-висока корупция в Европейския съюз. Факт! Инфлацията – за съжаление, у нас е двойна над тази в Европейския съюз. Потъналите 9 млрд. лв., изхарчени за девет дни, къде са?

Семейни кръгове, които разпределят постовете помежду си. Факт! Господин Никола Минчев и това, че вече не е председател на Народното събрание, не е, защото – повтарям – не защото не е уважаван като човек в кулоарите, а защото не спазва закона. Напротив, напротив, колеги, погази го. Той не допусна да бъдем запознати със секретна информация и факти

Новината е едно френско предложение, което има за цел да изчисти гузната съвест на неговия архитект Кирил Петков. Първо, уважаеми, защо е френско предложението, защо не е белгийско или италианско? Къде е българското предложение, уважаеми колеги народни представители? Или по-важното в случая е Макрон да победи?! Какво ни казват всъщност французите? „Вие пуснете Северна Македония, пък ние ще Ви обещаем. Обещаваме Ви някой ден да се погрижим за правата на българите в Северна Македония може след пет години, може след 10 години, Вие пуснете Македония, пък ние после ще се разберем. Ние знаем, че за Вас не съществува македонски език, но пък за нас във Франция съществува. Вие ги пуснете, пък няма никакво значение какво съществува за Вас. Вие ги пуснете, нищо че за тях сте малцинство. Един ден Ви обещаваме, че може да станете и държавотворен народ. Това, че имате Рамкова позиция, декларация от Четиридесет и четвъртия парламент, решение на Консултативен съвет при президента, какво значение има? Приемете нашето предложение, френското, защото защото не Ви стиска да имате Ваше българско.“ Стотиците хиляди жертви, които сме дали заради Северна Македония, дали заслужават едно френско предложение?

Беше дадено доверие на шестима души, които днес стоят на последния ред в залата, вече са почтени, нищо, че ги разиграха на борсата, нищо, че превърнаха парламента в тържище, нищо, че самите те не понасяха Кирил Петков и Асен Василев заради всичките тези факти. Всъщност, уважаеми господин Председател, разсъждавайки върху това, че един човек и неговият външнополитически екип направиха всичко възможно, за да продадат националния интерес, се замислям и си казвам: „Не!“ Тези днес, които стоят на последния ред, не предадоха Слави Трифонов, нито мен, нито Тошко Йорданов, нито Ива Митева, нито професор Чорбанов, нито полковник Александров, нито доцент Силви Кирилов, нито Любомир Каримански, нито останалите ни колеги,

и затова вече не съм част от тази коалиция. Защото, колеги, наистина от сърце Ви го казвам:

в Правилника възможно увеличение на времето. За процедура, господин Симов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е към Вас, господин Председател. Моля да правите забележка, когато на тази трибуна излезе депутат, който си мисли, че това е студиото на 7/8 TV и ни занимава с моралистични есета по цялата световна и национална политика. Трябва да имаме някакъв морал и срам.

Кой ще представи Проекта? Господин Кирил Ананиев. Заповядайте, имате думата, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми членове на Министерския съвет!

Макар че това правителство заслужава да получи вот на недоверие за цялостната му политика ние решихме да акцентираме върху най-големия му провал, а именно върху провежданата от него неадекватна финансово-икономическа политика. И това не е случайно тази политика не е абстрактна и не работи сама за себе си, тази политика е отражение върху състоянието и развитието на всички сфери в публичния сектор, публичните финанси и цялостното социално-икономическо развитие на държавата. Безспорно темата е голяма. Внесените мотиви са изчерпателни, но не могат да се представят в рамките на 10 минути. В рамките на ограниченото време аз ще се спра върху макроикономическото планиране и фискалната политика, регулиращите я фискални правила, предвидени в Закона за публичните финанси, изискванията на Плана за стабилност и растеж и как всичко това се отразява върху състоянието и развитието на публичния сектор. Останалите негативни последици от провежданата финансово-икономическа политика ще оставя на колегите. Макроикономическото планиране е задължително и е от съществено значение за качеството на бюджетния процес и финансовия мониторинг. От месец октомври, когато стартира бюджетната процедура за 2022 г., девет месеца ни се предлага шеста макроикономическа прогноза, с която се цели да се защитят параметрите на актуализацията на консолидираната фискална програма за тази година. За съжаление, и тя не е достоверна, актуална и вярна. Въпреки въздействието на някои външни фактори, това показа липса на капацитет не само за средносрочно, но и за краткосрочно планиране и със сигурност е една от основните вътрешни причини да разглеждаме и обсъждаме трета итерация на консолидираната фискална програма – надценен икономически растеж, подценена инфлация, подценен дефлатор с оглед на ръста на цените на производител на вътрешния пазар, високият бюджетен дефицит, огромен и заробващ бъдещите поколения държавен дълг, отрицателна текуща сметка за първото тримесечие, поради това че вносът нараства двойно спрямо износа и приносът на нетния експорт към брутния нереалистично понижаване на безработицата от 4,5%, критичен размер на фискалния резерв и още други неточни оценки на компонентите на макроикономическото планиране. За да Ви обясним всичко това, е необходимо време, с което днес не разполагаме. същото време, не съм сигурен, че имате компетентността и да ни разберете. Поне да бяхте обърнали внимание на предвижданията на Европейската комисия, Международния валутен фонд, Българската народна банка и на редица международни финансови институции. Оптимистичното планиране на растежа е нежелателно, тъй като всички фискални показатели се изразяват чрез размера на брутния вътрешен продукт, дефицит, дълг, ниво на държавните разходи. България заема 28-о място в световен мащаб по най-висока инфлация от 185 държави и четвърто място в Европейския съюз. В света попадаме сред 15% най-бързо обедняващи държави от инфлацията. Инфлацията към месец май тази година спрямо май 2021 г. е нараснала с 15,6%. Рекордна инфлация след фалита на България през 1996 г. – 1997 г., като само при хранителните продукти инфлацията е над 23%. До края на годината инфлацията на годишна основа ще надхвърли 13%. България е на второ място в Европейския съюз по годишен ръст на цените. Най-засегнати са пенсионерите и нискодоходните групи, които основно разходват разполагаемия си доход за хранителни продукти. По отношение на високия бюджетен дефицит становището на Европейската комисия е същото. Комисията предстои да вземе решение и ще препоръча започване на процедура за прекомерен дефицит срещу България през есента на тази година. Към момента в предложената актуализация на държавния бюджет не се спазват разпоредбите на чл. 24 от Закона за публичните финанси. Те гласят, че средносрочната бюджетна цел за сектор „Държавно управление“

С предвидените мерки, повечето от които няма да имат реално еднократен характер, това ниво ще бъде превишено отново в нарушение на закона. Според чл. 25, ал. 2 на дефицитът на сектор „Държавно управление“ на годишна основа, изчислен на база европейска методика, не може да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт.

Съгласно чл. 27, ал. 4 от Закона за публичните финанси годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава 3% от фискална програма за 2022 г. е в рамките на 4,1% и надхвърля предварително планирания дефицит номинално с около 330 млн. лв. На начислена основа дефицитът към края на годината ще надхвърли 7% от Дерогацията на фискалните правила от Европейската комисия трябва да бъде временно явление. Докато повечето от допълнителните разходи, предвидени в актуализацията, имат постоянен характер, което обрича следващите правителства да извършат тежки рестриктивни мерки в разходната част или вдигане на данъците в приходната част. Дефицитът на начислена основа ще бъде значително по-висок, поне с 2 – 3% над планирания на касова основа. Това означава неизпълнение на Маастрихтските критерии и поставяне под риск датата 1 януари 2024 г. за влизане в еврозоната. За първи път от много години емитираният дълг за 2022 г. ще надхвърли 10 млрд. лв. Тенденцията е още по-лоша, като се има предвид че някои от социалните разговори през следващите години ще трябва да се осигуряват от нов допълнителен дълг. Да не забравяме, че през 2023 г. и 2024 г., без мерките по актуализацията, се предвижда да се емитира дълг от по 9 млрд. и 100 млн. лв. В същото време дългът се управлява некомпетентно и неадекватно. Плащанията по лихвите ще бъдат два пъти по-високи от тези в страните от Централна Европа. Значимият срив на основните макроикономически индикатори, посочени от нас и от международните институции, се дължи именно на рисковете, които бяха описани в предходните макроикономически прогнози и липсата на адекватни и навременни действия на правителството за преодоляването им. Рисковете се групират в две основни направления: риск от ускоряваща се инфлация, която може да възпрепятства и ограничи потреблението в структурата на брутния вътрешен продукт и да доведе до намаляване на създаваната от икономиката добавена стойност; на второ място, забавяне на инвестициите в структурата на породено от спряното изпълнение на инфраструктурни проекти и забавяне на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми, които да бъдат инвестирани в икономиката. За съжаление, и двете основни групи от рискове пред българската икономика се сбъднаха, и то с голяма сила. Правителството се провали и в привличането на международни инвеститори. Обещаните от Кирил Петков през 2021 г. стратегически инвеститори не само че не се появиха, но и сертифицираните инвестиции по Закона за насърчаване на инвестициите, обявени до момента, са само 115 млн. лв. До месец юни 2021 г., в рамките на управлението на Политическа партия ГЕРБ, сертифицираните инвестиционни проекти бяха на стойност 840 млн. лв., или имаме спад от 86%. До днес не сме видели нито една законодателна или друга мярка в подкрепа на привличането на чуждестранни инвестиции. България вече липсва от международната карта на инвестиционните интереси. По време на обсъждането на актуализацията на бюджета имах възможност да споделя много факти, изводи и притеснения. Днес няма да ги повторя. Не мога обаче да не потвърдя моето убеждение, че липсата на актуализирана тригодишна бюджетна прогноза и управленска програма с нейните приоритети и политики е симптом за управленска немощ и единствено легитимира задкулисните игри в Коалицията. По този начин се разрушават правилата за публичност и прозрачност, а краткосрочният популизъм се превръща в основен инструмент за оцеляване на това управление. Заради неадекватната политика на правителството населението губи ускорено своето благосъстояние и покупателна способност, драстично спада и конкурентоспособността на бизнеса. В Проекта на актуализация липсват реформи, които са остойностени и облечени в обществени реформи, предлага ни се работа на парче, която може да доведе до очаквания от гражданите траен социален ефект. Напротив, ще се задълбочават неравенствата и противопоставянето. Показали сте, че в това сте най-добри. С актуализацията на бюджета е предвидена и нулева година за общините. Няма нито лев за тях. Според Националното сдружение на общините За съжаление, правителството не може да се справи с нито една от върлуващите в България кризи, вървеше след събитията, а мерките бяха неадекватни и недостатъчни. Приключвам. Изводът е, че провежданата от правителството фискална политика е с предизборен характер, тотално отдалечена от истинските нужди на обществото и неглижираща необходимостта държавата да остане финансово стабилна. Затова ние считаме, че политиката на правителството в сферата на публичните финанси представлява заплаха за финансовата, а оттам и за националната сигурност. Във връзка с гореизложеното предлагаме Народното събрание да приеме решение за гласуване вот на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Кирил Петков за провала на правителството във финансово-икономическата политика. Благодаря. Продължаваме, колеги. Откривам дискусията. Господин Премиер, имате думата. Заповядайте. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми народни представители! Това, което чухме, ме озадачи. Аз внимателно прочетох и Вашите мотиви. Тезите наистина са чудновати. Пример – ще цитирам: „Има рекорден износ, но с номинално изражение, което е резултат от изпуснатата неконтролируема инфлация.“ Имате икономисти при Вас, какво означава това? Означава, че едни български фирми са успели да изнесат своите стоки и услуги на високи цени на външните пазари. Това може да се случи по две причини: едната е по-висока добавена стойност, втората е инфлация на външните пазари, но не може да бъде на базата на инфлация в България – това не може да бъде икономически аргумент. (Ръкопляскания

е реално започнал.“ Какъв икономически срив, когато говорим за 4% растеж в първото тримесечие?! Същият факт може да бъде представен по следния начин:

но това никога няма да го чуем от Вас.“ Затова нека да Ви дам малко реални факти, които бяха част от постиженията на това правителство: увеличихме минималната работна заплата от 670 на 710 лв.; подкрепихме младите семейства с допълнително данъчно облекчение; за първи път в България имаме безплатни ясли и детски градини; 100 милиона за спортни и културни лагери; продължихме Програмата „Отново заедно“. За пенсионерите: минималната пенсия беше увеличена от 300 до 370 лв., а сега през юли в актуализацията сме предложили да стигне до 467 лв. Това е безпрецедентно увеличение с 55% в рамките на една година, което не се е случвало в последните 12 години. Увеличихме бюджета с 315 млн. лв. и за образователната система, което гарантира, че средната учителска заплата ще бъде 25% повече от средната заплата в страната. За лекарите: достойно възнаграждение, което, като неразделна част от колективния трудов договор, като основната заплата на лекар ще стане 2000 лв., а за медицинска сестра – 1500 лв. За личните лекари има 38% увеличение на доходите спрямо миналата година – това е предпоставка да се привлекат млади специалисти и това е най-вече в интерес и на пациентите. За хората с увреждания осигурихме допълнителна подкрепа от 282 млн. лв. Мерките, които допълнително предвиждаме с актуализацията на бюджета – нула процента ДДС за хляба; 25 стотинки намаляване на бензина и дизела; освобождаване на акциза на тока и втечнения газ; намаляване на ставката на 9% за парното. За бизнеса приехме програми за подкрепа и смекчаване на нестабилните цени на тока и газа в общ размер от 3,5 млрд. лв. – реално цените за бизнеса за тока не се качиха над цените на тока от миналия октомври. За битовия потребител цените на тока останаха същите. Всичко това, докато петролът на международните пазари се качи с 54% от началото на това правителство, а цената на газа за последните 12 месеца се качи три пъти и Вие много добре знаете, че това е истинската причина за привнесената инфлация, но също не го споделяте. В цялата тази социална подкрепа и подкрепа към бизнеса българското правителство успя да осъществи всичко това, запазвайки дефицита на 4,1%, и с новата актуализация, и с новите мерки този дефицит ще остане непроменен. Дългът намалява от 31,2 млрд. лв. към края на миналата година до 30,5 млрд. лв. По данни на Евростат България е третата държава в Европейския съюз с най-нисък дълг като процент от БВП, след Естония и Люксембург. Абсолютно невярно е твърдението, че хазната е останала без пари. Във фискалния резерв в момента имаме 9,3 млрд. лв. при минимално законово изискване от 4,5 млрд. лв. За разлика от информацията, която Вие изнесохте, потвърден е положителният кредитен рейтинг от „Финч“ и SNP. За европейското финансиране. През декември 2021 г. завършихме една нулева година за свежи европейски средства без подадени оперативни програми и с блокиран План за възстановяване и развитие. За няколко месеца европейските средства бяха отпушени, Планът за възстановяване и развитие от 13 милиарда беше одобрен, като спряхме изграждането на нова газова централа и не затворихме въглищните централи. Споразумението за партньорство за нови оперативни програми от 22 млрд. лв. беше финализирано. Някои от другите добри резултати на правителството: Българската банка за развитие, за която толкова сме говорили, излезе на печалба в първото тримесечие и даде над 80 заема на малки и средни фирми. През Фонда на фондовете обявихме нови 96 милиона за Програмата за възстановяване, активизирахме подкрепата за стартъпите, към края на първото тримесечие 170 български стартиращи компании получиха финансиране. В сферата на туризма отчитаме ръст на българските и чуждестранните туристи – около 40%, а ръстът само на чуждестранните туристи е 2,5 пъти. В сферата на транспорта възстановихме стабилните параметри за оперативно финансово функциониране на българските железници. Прекратихме неефективните договори за строителство на инфраструктура. Създадохме нови планове за подобряване на гранични преходи и пуснахме нова фериботна връзка. Постигнахме съгласие с румънската страна за първи път за предпроектни прочувания за изграждането на пет нови моста над река Дунав. Въпреки че здравеопазването не е директно във фокуса на икономическите показатели, в случая трябва да споделя, че новият модел на управление на ковид кризата на база на интензивни легла даде шанс да минем през петата вълна без национален локдаун, при пълно оптимално натоварване на здравната система и без прекъсване на образователния процес. Това са само част от икономическите резултати, които постигнахме в тези шест месеца по време на война, безпрецедентна енергийна криза, ковид, огромна привнесена инфлация поради високите цени на газа и петрола. В този смисъл предполагам, че днешният вот на недоверие не е реално функция на постигнатите резултати в сферата на икономиката, а реално базиран на други наши резултати. Предполагам, че може би причините са следните: отвоюването на границата при Капитан Андреево в последните 10 години – седем министри, никой не беше забелязал, че фирма, близка до човека с име Разми Чекарян или така наречения Ами, реално беше приватизирала входната точка между Азия и Европа. Като директен пример за последните 12 месеца под тази частна лаборатория бяха спрени само 2200 хил. т зеленчуци и плодове с пестициди. Днес, само за 30 дни, нивата на откриване на зеленчуци и плодове с пестициди е четири пъти повече. В резултат на проверките открихме също и ограничения в свободната конкуренция на незаконните, непрозрачните, неикономическите изразходвания на публични средства в размер на 8,3 млрд. лв. И нека да кажа по-специфично – 3,3 млрд. лв. незаконни ин хаус възлагания по Проекта на автомагистрала „Хемус“; един милиард за Видин – Ботевград; 569 милиона незаконни ин хаус възлагания за укрепване на свлачища; 2,5 милиарда възлагания на основни ремонти под прикритието на текущи ремонти; 908 милиона възлагания от 27-те най-големи общини въз основа само на една класирана оферта.

господин Цацаров се оттегли от поста си, входирали сме нов Закон за КПКОНПИ с предложение господин Рашков да оглави тази антикорупционна комисия. Заедно с Плана за възстановяване и развитие ние сме заложили механизъм за разследване на главния прокурор, стартирана е процедура пред Висшия съдебен съвет по предсрочното освобождаване на главния прокурор и продължаващата съдебна битка.

Гръцката връзка, която Вие не можахте да построите толкова години, сега ще бъде готова още през юли. Реалното пълнене на газа вече започна. Или затова, че започнахме разследване на Турски поток, който, освен че ни струва 3 млрд. лв., не ни даде никаква диверсификация, а може би ще открием защо точно изпълнителят на този проект е предоставил нов джип на мъжа на госпожа Арнаудова?

рано или късно ще стигнат до реално правосъдие. За съжаление, заради тези мотиви Вие утре трябва да направите Вашето решение и имате реалния шанс да вкарате държавата в политическа криза по време на война, да изпуснете историческото време за придвижване на съдебните реформи, да върнете обратно руския газ, въпреки плащането в рубли, да не приемете 23 закона, които са нужни, за да усвоим 13 милиарда от Плана за възстановяване и развитие. Тук искам да се обърна към всички депутати, особено към тези от „Има такъв народ“. Ние знаем, че много от Вас са влезли с чисти цели и помисли и не сте предполагали, че Вашите лидери ще хвърлят България на произвола в този критичен момент. Вие сте тези, от които зависят седем милиона българи в момента. Призовавам Ви да се сетите отново за Вашата клетва като народни представители. В нея няма нито господин Трифонов, нито господин Борисов, нито Ахмед Доган, нито госпожа Митрофанова. Вие изрекохте следните думи: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.“ Нека тази клетва Ви води във Вашето решение в утрешния ден. Благодаря Ви.

За изказване – господин Никола Минчев.

господин Председател, уважаеми господин Премиер, вицепремиери, министри, уважаеми народни представители! Изправени в новата ни история нито един вот на недоверие досега не е бил успешен, но ако се съди по предварителните заявки на политическите лидери, може да имаме и пробив този път. Но да видим. Това, което ми се иска аз да спомена, го спомена и премиерът в края на своето изказване – да помислим за обстановката, в която разглеждаме настоящия вот на недоверие и какво можем да постигнем с политическата нестабилност, която неизбежно бихме предизвикали, ако вотът бъде успешен. Да помислим добре ли е да хвърлим държавата си в политическа криза в момент, в който на територията на нашия континент, на по-малко от 1000 км от нас, се води война последиците от което ние знаем слабо само от общата си култура, но никога от личен опит. Дали ще бъде полезно за държавата да я хвърлим в поредни предсрочни парламентарни избори със съмнителен потенциал да произведат ясно мнозинство? А ще бъде ли отговорно да оставим държавата без работещ парламент в момент, в който Планът за възстановяване и устойчивост изисква провеждането на реформи, които, ако не направим, ще блокираме милиарди евро? И понеже в мотивите пише, че настоящото правителство е заплаха за националната сигурност, нека си помислим ние, ако се случи онова, което описах, това как влияе на националната сигурност. Нека си помислим и за какво ни изпратиха българските граждани в парламента, защото гражданите ни изпращат тук с мандат, а при мандата изпълнението е съгласно възложеното. За политическа криза ли ни изпратиха, или за да им дадем стабилност, предвидимост и реформи? Това са въпроси, на които всеки от нас трябва да си отговори и да намери отговора вътре в себе си, преди да подходи към настоящия вот на недоверие. Защото, колеги, ако миналата седмица беше генералната репетиция, тази седмица е поправителният.

В началото на 2005 г., през февруари, новото мнозинство в тогавашното Тридесет и девето народно събрание гласува предсрочното освобождаване на председателя на парламента. Няколко дни след това има вот на недоверие. Вотът не минава. Така че връщане има. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Минчев. Има ли реплики към това изказване? Няма. Други изказвания, колеги?

Животът на нас, младите, тази седмица е на кръстопът, еднопосочен билет. Съучениците ми от училище отдавна заминаха, те вече са далеч от своя роден дом и семейство. Кръстниците ми заминаха, аз не познавам техните деца и те не знаят за мен. Младите лекари заминаха, защото нямаше места за специализация в България, но кой би ги винил? И все пак някои от нас останахме. Аз останах тук, защото тук е къщата, която дядо е построил с двете си ръце; тук е родният дом на сина ми; в тази земя са заровени костите на татко; тук е семейството, което ме отгледа, и семейството, което създадох; въпреки разрушените пътища, въпреки хлопащите плочки по тротоарите, липсващата детска болница, малкото линейки; въпреки че три пъти поред няма място за детето ми в ясла! Не съм само аз. Все още има достатъчно хора и в България, и в чужбина, които искат промяна. Ние тук я искаме, за да останем, те я искат, за да се върнат. Спечелихме изборите, защото мнозинството избиратели поискаха и повярваха, че България трябва и може да бъде нормална европейска държава. Ние поехме бремето на поредната последна надежда на страната ни. Но сега вече знаем – това, което правим, променя България и резултатът е съпротивлението на новата коалиция на опозицията. Боли ги и са дали всичко от себе си срещу нас. Днешният ден е пример за това. Еднопосочен билет, но не билет за бягство – билет към промяната. Народът забрани обратния завой към статуквото. Защото какво ще е бъдещето на България, ако продължим по същата траектория, като през последните 12 години? Страх, зависимост, бедност, корупция. Ето какво ни чака, ако сивите кардинали успеят да прокарат устойчиво интересите си. Социална политика. Социалната политика вероятно няма да я има, защото по думите на нашите опозиционери в криза не се дават пари на нуждаещите се, защото, видиш ли, ще засили инфлацията. Правосъдие. Правосъдието ще е псевдоправосъдие. То ще продължи да бъде стожер на тихи разговори по време на партии белот и нафталинови каскети, криещи плешивостта на правосъдната ни система. Финанси. Публичните финанси ще преливат като пълноводни реки, но не към хората, а към шепа феодали в кръговрат на финансово робство. Икономиката ще бъде икономика на усвояване на средства чрез корупция и ниски заплати, без да се развива потенциалът на България, отново последни във всичко! Образование. Всички ще са висшисти и какво от това? Тези млади хора няма да могат да мислят. Здравеопазване. Медицински лица няма да има, те ще са емигрирали навън, където ще живеят достойно спрямо професията си. Детска болница няма да има, но болници и линейки за депутати ще има. Медии. И малкият полъх надежда наистина ще е изчезнал и ще се загнезди тежката задушаваща мъгла на внушенията, неистините и конспирацията. И най-тъжното, уважаеми колеги – българите ще емигрират и ще си спомнят за клета България, но вече не с песните на Слави Трифонов. Не, категорично не! Това мрачно бъдеще на идиокрация аз не приемам, това не е моето бъдеще! Ние се борим за друго бъдеще – за бъдещето на нормалността. В нашата България публичните финанси се инвестират в тунела под връх Шипка, в нови влакове, в медицински хеликоптери и достойни възнаграждения за младите лекари. В нашата България се създават най-добрите умове в света и се гордеем с изобретенията си и с постиженията си. Нашата България е най-хубавото място да отгледаш детето си. В нашата България не те е страх да остарееш, защото ще живееш в последните си години достойно и с високо вдигната глава. Нашата България е правова държава и законът е за всички. Нашата България връща хората у дома, защото няма по-хубаво място, където да живееш. Тази България е възможна, ако мечтата е по-силна от страха, ако волята е по-силна от пасивността, ако истината е по-силна от дезинформацията, ако вярата е по-силна от отчаянието. Вотът на недоверие днес не е атака на опозицията срещу българското правителство. Вотът на недоверие днес е атака на непромяната срещу промяната, на удобното срещу прогресивното, на дълбоката държава срещу справедливата държава. Той е атака не срещу общата политика на кабинета, не срещу плана ни за бюджета, не срещу икономическата политика! Това, уважаеми партньори и противници, е атака срещу нещо много по-голямо това е поредната организирана атака на статуквото срещу вярата на българските граждани, че след 12 години безпътица България наистина може да бъде друга! Аз съм Венеция и на 32 години станах депутат, защото повярвах, че е възможно България да бъде нашата България – България на нормалността. Аз съм тук, аз още вярвам. А Вие?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Ангова, от Вашите думи и пламенно слово разбрах, че Вие самата се притеснявате за собственото си бъдеще като млад човек и се чудите в каква посока да поемете. Не се тревожете, Вие сте назначена в парламента и сте депутат, Вашият съпруг е назначен в парламента и е депутат. Въобще Вашето семейство е добре в момента, тъй като получавате достатъчно. От какво се тревожите? А може би се тревожите, че това ще приключи скоро ли? Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ангова, всъщност истината е, че всичките тези неща, които казахте, не са така. България е хвърлена в произвола само и единствено защото един човек и двама негови служители така са си решили в този момент. Не е Македония, не е кризата – просто тяхното его. И когато ние се научим, че когато влизаме в тази зала, трябва да оставим егото на вратата и да мислим за интересите на българския народ, чак тогава ще тръгнем напред. Благодаря. Благодаря Ви, господин Петков. Има ли трета реплика, колеги? Не виждам. Дуплика, госпожо Ангова? Заповядайте.

ще бъда много кратка – всъщност ще кажа само няколко думи. Отчаянието явно е толкова силно, че когато няма какво друго да се атакува, се атакува личността. Благодаря Ви.

изказване е насочено към господин Ананиев и доста нескопосаните мотиви за този вот. Колеги, трябваше да изберете нещо друго, не икономическата политика.

„Политика на висок дефицит, растеж на вноса, заробващ дълг и че фискалният резерв е на критичния минимум.“ Край на цитата. Нека да започнем ред по ред. Висок дефицит. Дефицитът е 4,1% с ковид мерките, 2,5% без ковид мерките, точно както беше одобрен от парламента в края на януари, и Вие също гласувахте за този бюджет.

Растеж на вноса. При 55% ръст на цените на горивата и три пъти ръст на цените на газа – и двете ги внасяме, не знам дали това е новина, няма как да не нарасне вносът, което е добре обаче, че износът расте доста, и то износът, даже, когато махнем ефекта на инфлацията, расте с 20%. Расте в абсолютно всички стокови групи. Общият ръст на износа към трети страни, извън Европейския съюз, е 27,5%: храни и живи животни – 25,6%; безалкохолни, алкохолни напитки и тютюн – 13,5%; мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход – 141,8%; химични вещества и продукти – 40,5%; машини и оборудване – 19%; всички останали разнообразни продукти и така нататък – около 10%. Тоест, колеги, износът расте и той не расте заради Вашата опорка, която казвате, че расте заради износа на оръжие, а расте в абсолютно всички сфери на икономиката. Заробващ дълг, господин Ананиев. Ние заварихме дълг от 31 млрд. 218 млн. лв. Към момента дълга е 30 млрд. 462 млн. лв., или той е намален. Ако дългът, който имаме към момента, е заробващ, значи Вие сте заробили държавата. Но той не е заробващ. Не е заробващ, защото България продължава да има третия най-нисък дълг към брутен вътрешен продукт в Европейския съюз, защото нашият дълг към брутен вътрешен продукт е 25% при минимално изискуемо условие, тоест максимално позволен дълг от 60% по Маастрихтските критерии. Хърватска беше приета в еврозоната с 80% дълг към брутен вътрешен продукт. И Хърватска ли е заробена?! Германия има над 100% дълг към брутния вътрешен продукт. И Германия ли е заробена?! Това, което ние виждаме в момента, е дълг, който е нисък. Това се дължи на дълга политика, която и Вие сте провеждали в България. Тази политика може да бъде поздравена в аспекта ѝ на това, че е държала основните параметри на държавата ниски. Както знаете и когато приемахме бюджета, ние имаме много сериозно различие с Вас по това дали ниските параметри като самоцел си заслужават. И моят отговор е – не. Ниските параметри на дълг и на дефицит не трябва да идват за сметка на това хората да обедняват и не трябва да идват за сметка на това държавата да не прави инвестициите, които са необходими. Тези ниски параметри, заедно с огромното количество кражби на публичен ресурс, са причината да нямаме пътища, да нямаме болници, лекарите ни да са в чужбина, да нямаме нормално образование. И пенсионерите, когато ги заварихме, милион и половина от тях да са под линията на бедност. Сега вече не са. И тъй като – как да кажа, хората може би се чудят дали философията, която Вие им предлагате, по името на един финансов министър, който Вашата партия излъчи – „Постна пица“, е тази философия, която Вие предлагате на българския народ, или по балансираната политика, която това правителство води, е по добра. Нека да Ви прочета как се отнасят към тази политика тези, които трябва да дават заеми на България, международните инвеститори. „Рейтингът на Фич“ от 18 юни – пресен-пресен, всичко вътре. Икономическото развитие през първото тримесечие на 2022 г. се задържа изненадващо добре. Fitch Ratings продължават да очакват умерено ускоряване на растежа през 2023 г. до 3,8%, дължащо се до голяма степен на по-силните инвестиции, свързани с фондовете на Европейския съюз, които ние договорихме и които вече се разходват в българската икономика. Ratings прогнозират, че бюджетният дефицит ще се увеличи до 4,9% на начислена основа, както Вие казахте, от БВП, движен предимно от мерките за подкрепа. Тези мерки, срещу които Вие се обявихте – да оставим бедните бедни. Те очакват, че дефицитът ще намалее до 2,9% от БВП през 2023 г. с намаляване на натиска върху разходите. Въпреки по големите дефицити нивото на държавния дълг на България ще остане много ниско в сравнение със страните от Европейския съюз и тези с рейтинг ВВВ. Това е. Никой не е притеснен нито от дефицита, нито от дълга. Ако не вярвате на „Фич“, нека да видим какво мислят немските ни колеги. Господин Линднер, финансовият министър на Германия, тук, в София, заяви: „Оценявам изключително високо усилията на България като партньор. Подкрепяме България и я поздравяваме за стабилността на държавните финанси, което е вдъхновение за нас.“ Край на цитата. Промяната“.) Още нещо. „Изключително впечатляващо е постигнатото от България по отношение на финансовата стабилност. Ние можем само да се учим от българския опит и от прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост.“ Пак край на цитата. Знаете ли защо това е така, господин Ананиев. Това е така, защото нашият План за устойчивост беше приет и в нашия План за устойчивост ние успяхме да запазим въглищната си индустрия и не минахме на газ. Затова колегите го приемат за вдъхновение и искат да се учат от нас. Защото, ако бяхме приели план за устойчивост, в който в момента да трябва да заробим 1 млрд. 200 млн. за строежа на газова централа… …тогава в момента щяхме да се чудим откъде да вземем газ и за тази газова централа и нямаше да можем да удържим цените на електроенергията нито за бита, нито за бизнеса. Относно така широко цитираните препоръки на Европейската комисия към България. Ще изчета препоръката, която най-често цитирате: „През 2023 г. да гарантира България, че растежът на финансираните на национално равнище текущи разходи е в съответствие с като цяло неутрална позиция на политиката, като се вземе предвид продължаващата временна и целенасочена подкрепа за най-уязвимите групи от покачването на цените на енергията за домакинствата и предприятията, и хората, бягащи от Украйна. Да има готовност да адаптира текущите разходи към променящата се ситуация.“ Абсолютно същата препоръка е дадена на Германия. Абсолютно същата препоръка, идентичен език, е дадена на Франция. Това е препоръката на Европейската комисия към всички държави членки. В 27-те държави има точно тази препоръка с точно тези думички, до запетайката еднакви. Мога да Ви гарантирам, че Европейската комисия няма да започне процедура по свръхдефицит срещу 27-те държави членки. И това е ясно казано, така че спрете да спекулирате и с тази тема! Да отидем на тема инвестиции в България. За първото тримесечие инвестициите

Миналата година за първо тримесечие са били 244 милиона – 883 спрямо 244 миналата 244 миналата година. Отворете БНБ, прочетете данните и спрете да лъжете българския народ! Инвестициите са се качили над три пъти и половина спрямо миналата година. Това е. Според БНБ. Инвестициите са се качили и спрямо 2020 г. с един път и половина. 2020 г. са били на 647 милиона, сега са на 883. Един път и половина спрямо 2020 Спрямо 2019 г. да Ви кажа ли? Два пъти са се качили – 431 милиона са 2019. А 2018 г. са били 53 милиона. Качили са се малко над 15 пъти спрямо 2018 г. И така, можем да вървим назад по редичката до 2010 г. Нека да Ви ги кажа, все пак искате да ги знаете: 2010 г. – 122; 2011 г.

Или във всяка една от предходните 12 години чуждите инвестиции са били в пъти по-малко от чуждите инвестиции в първо тримесечие тази година.

продължавам по Вашите опорни точки. Казвате, че плащанията по лихвите, които България ще плати тази година, са два пъти по-високи от тези в страните в Централна Европа. Даже да емитираме дълг днес и да приложим спреда, който имаме спрямо немските бонове, ние ще бъдем на лихви, които са горе-долу наполовина, отколкото са лихвите на Унгария. Нали – Централна и Източна Европа. Много добре знаете защо България не излезе на външни пазари досега. България се подготви да излезе на външни пазари, подготовката отнема около месец след бюджета, приемането на бюджет, тогава избухна една война – на 24 февруари, която затвори външните пазари за дълг, особено в Източна Европа. Несигурността дали ще успеем да се справим със спирането на газа? Успяхме. Дали ще успеем да се справим с МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН ВАСИЛЕВ: Дали ще успеем да се справим с това да не влезем в инфлация, подобна на тази, която е в Естония, Литва, Латвия и така нататък? Успяхме. Нали знаете каква е инфлацията в Естония, Литва и Латвия? Да Ви кажа ли? Ако отидем към Естония, само да си намеря къде са ми данните, за да не говоря наизуст – Естония – 20,1%, Литва – 18,5%, Латвия – 16,8%, Чехия – 15,2%, България по хармонизирания индекс, по който се мерят всички страни – 13,4%, Полша – 12,8, така че, въпреки че сме най-бедната страна в Европа и частта в кошницата, която е свързана с енергия и с храни е най-голяма, ние сме с инфлация, която е 3,5% над средноевропейската и 7% по-ниска от тази в Естония, 5% по-ниска от тази в Литва, 3% по-ниска от тази в Латвия, които са страни от нашата черга, ударени по подобен начин от войната. Румъния само да кажа е 12,4%, тоест 1% разлика имаме с Румъния. Инфлацията е общоевропейски проблем и световен, както видяхме. Видяхме, че имаше извънредно събиране на Европейската централна банка, за да се вземат мерки, така че да се намали инфлацията в цяла Европа. Инфлацията най-лесно може да бъде намалена, когато се вдигнат лихвените проценти, това го знаете отлично. Лихвените проценти се вдигат от Европейската централна банка и това има директно отражение върху лева, тъй като имаме фиксиран курс лев-евро и това го знаете. Знам, че политически е удобно да се говорят глупости – но ако искаме да имаме истински икономически дебат за това как по-добре може да се управлява кризата, ние сме отворени във всеки един момент към този дебат. Това, което аз чувам от Вас, не е предложение как по-добре да се управлява кризата, не е предложение как хората, които са най-силно ударени от инфлацията, да могат да бъдат защитени. Това, което чувам, са популистки лозунги и икономическа философия, която, ако мога с едно изречение да обобщя, е: „да го духат бедните“.

АСЕН ВАСИЛЕВ: Така че да няма средства нито за бизнеса, нито за учителите, нито за лекарите, нито за инвестициите, които трябва да се завършат,

Коефициентът на неравенство нарасна от 30% на 40% – Джини индексът. Това е, което заварваме в тази държава, това е и причината едни 400 хиляди човека да напуснат държавата и да си търсят бъдещето извън България, защото политиката, която Вие провеждахте последните 12 години, беше насочена към това богатите да стават по-богати, а бедните да си останат бедни. Политиката, която това правителство води в момента, е да се подпомогнат бедните, така че да не са под линията на бедност, да се инвестира в образование, в здравеопазване и в инфраструктура, така че всички хора на България да могат да се ползват и от еврофондовете, и от данъците, а не парите да изтичат в кюлчета, пачки и чекмеджета.

По отношение само на тази реплика, която Вие направихте в края на изказването си, Вие отлично осъзнавате, че тя е крайно неподходяща, съответно извинихте се. Моля Ви да не се повтаря в залата.

Господин Председател, открихте днешното заседание с ясно отчетливо изразената от Вас заплаха към всички, най-вече към опозицията, разбира се, че ще бъдат гонени от тази зала в момента, в който ще гласуваме оставката на това правителство, като направите едно изгонване за два дни, утре няма да може да гласува този, който сте изгонили. Вие започнахте с ясното предупреждение, директно ни заплашихте, че ще ни гоните заради

на обсъждане вот на недоверие, да стане министърът на финансите и с цинизъм да говори такива неща, да използва такива изрази, и то насочени към други, които са в тази зала, и към народа, който е навън, е, меко казано, цинизъм. Не ми се мислеше, ако някой от опозицията беше казал това нещо, какво щеше да последва?! А тези, които са от управляващата коалиция, щяха да станат в момента и да линчуват някой друг. Затова много Ви моля следващия път, когато ни заплашвате и с гонене, и със саморазправа, че ще направите всичко възможно да предотвратите бой и каквото следва, защото тук Вашите колеги от Вашата парламентарна група предизвикаха последния бой

Използването на тези думи беше неприемлив изказ от тази трибуна – не беше проява на цинизъм, и Вие отлично го знаете в контекста на цялото изказване. И не съм плашил абсолютно никого с изгонване. Предупредих, че няма да има толериране на агресия, независимо от коя парламентарна група. Не съм казал в изказването си опозицията. Призивът ми беше към всички.

Господин Митев, и към Вас устна забележка, защото процедурата Ви не беше към мен и влязохте в директен диалог с господин Ганев. За изказване има ли желаещи? Имаше доста коментари от място, докато се изказваше господин Василев. Господин Каримански, заповядайте – имате думата.

Моето изказване ще бъде изцяло на коалиционното споразумение, ще бъда прагматичен и конструктивен съобразно това, което е подписано като коалиционно споразумение. Първо, ще мина по частта финанси и частта икономика, защото смятам, че това е днешният дебат. В частта финанси искам само да представя неизпълнените и нарушените точки във „Финанси“ и в „Икономика“. Първо, във „Финанси“ имахме раздел бюджетни принципи. Записано е: до средата на 2022 г. трябваше да се изготви времеви план за предложените от другите групи реформи с разчети за тяхното финансово осигуряване – до средата на 2022 г., както казах. Има се предвид всички онези сектори, които са приложение на коалиционното споразумение. Такъв план не е представен. Такъв план не беше направен. Второ, липсва – цитирам: „въвеждане на цялостно капиталово бюджетиране в държавата до средата на 2022 г. и приемане на многогодишна капиталова програма като част от бюджета. Задължително използване на анализ разходи – ползи, отчитане на ефективността от капиталовите инвестиции пред обществото.“ Поне в Коалицията ние такъв план не сме обсъждали. Преминавам нататък. Трето, в т. 9 на приложение „Финанси“ в нея е записано, че до юни 2022 г. трябваше да бъде разработен и финансово да бъде осигурен План за капиталова подкрепа на българския бизнес чрез грантови схеми и финансови инструменти в сферата на производството и услугите. Аз лично не съм виждал такъв план и колегите надявам се също, защото ние бяхме поне до началото на месец юни в Коалицията и такъв план не беше представен. Следващото нещо, което искам да акцентирам. Точка 11 в коалиционното споразумение. Няма никаква индикация за изпълнение на т. 11, и по-специално, цитирам т. 11: „активна работа с общините за изработване на модел за фискална децентрализация, готов за въвеждане с новия бюджет през 2023 г. Не е започнало никакво такова активно сътрудничество или работа поне до средата на годината, а само до въвеждането на новия бюджет за 2023 г. имам предвид, остават по-малко от три месеца. Следващото нещо, което бих искал да акцентирам, това е в контрола и по-специално т. 27. Забележете, там съм настоявал най-много за тази точка – публични заседания на Консултативния междуинституционален съвет за инфлационните процеси, и искам да подчертая още месец декември, аз съм настоял да има такъв междуинституционален съвет за инфлационните процеси в страната, минимум заседания на всеки три месеца, който междуинституционален съвет, който трябва да следи и процеса по въвеждане на еврото. Такива заседания не е имало, не сме имали, тоест това е още една причина динамиката и нивото на наблюдаваната инфлация да бъдат предмет на обсъждане на съответните заседания. Нито един път не сме имали такова заседание с обсъждане на динамиката на инфлацията от гледна точка на такъв междуинституционален съвет. Следващото – т. 30 от коалиционното споразумение. Точка 30 предвиждаше прозрачност и проследимост на критериите, обявяването, изпълнението и отчитането на резултатите от обществените поръчки пред гражданите и подчертавам пред гражданите, премахване на необходимите законодателни промени за публичност и контрол, включително и върху ин хаус възлагането. Ако едно министерство като МРРБ не го е направило, защо тогава Министерството на финансите не направи и не изпълни т. 30? Минавам нататък. Лично аз настоявах за премахване на дублиращи функции и структури в държавната администрация, създаване на центрове за споделени услуги, с което щяхме да изсветлим нещата и да прекратим прекратим корупционните практики, повтарям да прекратим и елиминираме корупционните практики, но забележете, срокът, който ние сме си поставили до юни 2022 г. да се направи анализ на възможностите за оптимизацията на щатната численост на публичния сектор с 15%. Такъв анализ не съм виждал и продължава да няма този анализ. Точка 35 от коалиционното споразумение. За тази точка специално няколко пъти в последните две години настоявам

казва какво трябва да се промени в Закона за БНБ – конвергентният от 2020 г., юни месец 2022 г., и то по-специално в Закона за КПКОНПИ. И забележете, в Проекта на закона за КПКОНПИ не е променена частта за Българската народна Това ли е промяната? Ако ние искахме да променим Закона за КПКОНПИ, трябваше да се съобразим с препоръките на Европейската централна банка в конвергентния доклад. Преминавам нататък,

анализ на разходите и ползите от приемането на еврото.“ Нататък знаете как се разви дебатът, за да не се спирам на него. Минавам на икономика, за да бъдем точни към това, което дебатираме днес. В частта „Икономика“ се предвиждаше да се създадат единни стандарти и лично аз много съм настоявал да има единни стандарти на процесите в публичната администрация и въвеждане на контрол с цел елиминиране, подчертавам, на корупцията. Не е започнало още обсъждането на единни стандарти. Коя работна група обсъди единните стандарти до този момент? Нито една! Следващо нещо – изготвяне на проект за премахване на 100 пречки за 100 дни. Колко пречки се премахнаха, за колко дни се премахнаха, след като минаха вече седем месеца? Следващо нещо, на което бих искал да се спра, е свързано със създаване на междуведомствена комисия между Министерството на икономиката, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, частния сектор и други заинтересовани страни за анализ и предприемане на мерки, преди да бъдат задействани арбитражни процедури срещу България. Забележете, такава междуведомствена комисия няма към този момент. Няма! Това е истината. Какво се направи от работата за седем месеца на тази междуведомствена комисия? Това е точка в коалиционното споразумение в частта „Икономика“. Следващо нещо – анализ на актуализацията на Закона за публичните предприятия и прецизна подготовка на Наредба за прилагане на Закона за публични предприятия.

Както липсват – последно още едно нещо, което е много важно, привличане на европейски и международни фондове за дялово участие за мащабен растеж на българските стартиращи компании. Ами, кажете колко се привлякоха, кои са тези международни фондове, къде могат стартиращите компании да се обърнат към тях? И последно, с това приключвам, стимулиране стимулиране на трансформационните процеси от гледна точка спестяванията в инвестициите с цел повишаване на местните и чуждестранните инвестиции. По какъв начин стимулираме тези трансформационни процеси? До този момент не се представи програма именно за тези процеси как ще бъдат стимулирани. И последно, трябваше България да стане логистичен и финансов хъб чрез откриване на финансови центрове на мултинационални компании и привличането на такива с транспортни мрежи. Моля да ме информирате колко такива компании приехме в България, колко компании се установиха, колко създадоха такива транспортни мрежи? С това приключвам. Имам доста повече точки, но времето ми е ограничено. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Каримански. Има ли реплики, колеги? Госпожо Вицепремиер, заповядайте, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Каримански, не се ядосвайте толкова много. Има изпълнени неща. Питайте и ще Ви отговорим. Сега ще останете много доволен. Взимам повод конкретно темите, които с Вас сме обсъждали заедно още на Коалиционния съвет и след това в началото на тяхното реализиране. Както с Вас сме обсъждали много пъти, след десетилетия обсъждания и анализи на тема споделени услуги в администрацията, всъщност е създадено първото пилотно звено за споделени услуги в сферата на човешките ресурси в администрацията на Министерския съвет. То обслужва

Така че искам да реферирам към нещата, които той твърди, че са неизпълнени, и да кажа докъде са нещата, за които аз имам ангажимент. Дванадесет служители в звеното обслужват администрации с общо 1153 служители. Така че първото звено е създадено и то всъщност в следващите месеци ще приобщи и други свои, да ги наречем вече, клиенти, тоест администрации. До 1 август 2022 г., тоест в рамките на следващите два месеца, заработва и Център за споделени счетоводни услуги в Администрацията на Министерския съвет, като той ще обслужва Министерството на финансите – нещо, което можете да видите още в техния Устройствен правилник, който вече е качен за обществено обсъждане, всички 28 областни администрации, две държавни комисии и всички второстепенни разпоредители с бюджет към Администрацията на Министерския съвет. Тоест Центърът ще замени над 40 отделни звена. Конкретно за преструктурирането и оптимизацията на администрацията. Както Вие сам казахте, до този месец имаше в който всички администрации трябваше да подадат техните планове за преструктуриране, като ние ги обсъждаме и ги разглеждаме в Съвета за административна реформа. Истината е, че има доста администрации, които всъщност планират по-малки оптимизации от това, което сме заложили – под 15%, заради което ги помолихме да ревизират. Даваме идеи и работим с тях за това откъде могат да вземат и да направят по-големи промени. Това, което е било конкретно мой ангажимент, заедно с екипа на премиера, е, че ние всъщност изготвихме проект за цялостно преструктуриране на Администрацията на Министерския съвет, чиято структура всъщност не е помръднала от 1998 г., и там заварихме близо 200 служители в общата администрация, 62 от които работещи в канцеларията, включително вътрешни куриери на всеки етаж. Така че до месец и половина Администрацията на Министерския съвет всъщност ще бъде оптимизирана с над 15% от общия брой служители, като оптимизацията в общата администрация е над 28%. Това го представихме на Съвета за административна реформа преди няколко седмици на всички колеги. Искам да Ви кажа, което също много ще Ви хареса на Вас конкретно, защото говорили по тази тема, е, че въпреки оптимизацията, с новия Устройствен правилник въвеждаме и много ключови стратегически функции, които са липсвали в тази държава до момента. Три нови звена – такова за по-добро регулиране с цел целенасочена работа в посока облекчаване на административна тежест, такова за стратегическото планиране, което е нещо, което Вие много добре разбирате, и координация с останалите ведомства, които изцяло кореспондират и с отправените от ОИСР препоръки в последния им доклад, ако сте го гледали. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от министрите Уважаеми колеги, някоя от групите иска ли да изрази отношение към казаното от госпожа Константинова? Един момент, господин Божанков. И Вие ли по същата тема всъщност искате? Но в контекста на това, което каза госпожа Константинова? Друга тема. Колеги, някой иска ли да изрази отношение?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа депутати! В Министерството на електронното управление изготвихме Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, който е обсъден коалиционно. Той включва всички изисквания за прозрачност, за които сме се разбрали в коалиционното споразумение – машинно четими данни в структуриран вид, отваряне на договорите за всички, с изключение по ЗОП по чл. 13, 14 и 15. Буквално днес или утре ще му бъде одобрена оценката на въздействието и ще бъде качен за обществено обсъждане, така че тази работа е свършена.

Едно-единствено изречение. Забележете, ние говорихме много ясно и сме го записали дори в документа, ако трябва пак да цитирам: „Проследимост на създаването на критериите за обществени поръчки“. Това не се включва обаче в обхвата на Закона и за Вас, и за Вас. (Посочва Благодаря Ви, господин Каримански. Реплики все пак има ли към изказването на господин Каримански, колеги? (Народният представител Георги Свиленски иска думата.) Господин Свиленски, вече изчерпахме тази процедура. Минаваме към реплики към изказването на господин Каримански. Иво Атанасов Иво Атанасов – за реплика. Господин Свиленски, след това мога да Ви дам на Вас думата за процедура, ако желаете, или за втора реплика. Заповядайте, господин Атанасов. Искам да попитам господин Каримански следното: това е човек, когото изключително много уважавам като експерт. Тези неща, които ги казахте от трибуната, отправяни ли са писмено като искане към коалиционните партньори? Защото „аз чух това“, „аз разбрах това“, „аз мислех това“ мен не ме устройва. Парламентарната група на „Има такъв народ“ не е запознавана с

И тогава този, който се обажда тук, каза: „Не, не трябва сега да се поставят тези въпроси.“ Тези двама човека си тръгнаха от нашата партия и сега са в друга партия. Господин Каримански, Вие сте честен човек. Тези неща не са поставяни на група. Това, което аз чух в стаята, когато Вие отивахте на преговори за бюджета, на масата присъстваха Ива Митева, господин Караджов, Тошко Йорданов и така нататък. Господин Караджов диктуваше парите, които са необходими за ние сваляме правителството.“ Това така ли е? Кажете пред всички: това ли беше поводът или тези неща, които ги говорите? Благодаря Ви. Момент, колеги. Благодаря Ви, господин Атанасов. Господин Йорданов, за лично обяснение ли? Заповядайте, имате думата. Преждеговорящият излъга, защото не съм казал „за това сваляме правителството“. Казах: „ако няма разбирателство по бюджета, този бюджет ще мине трудно и ние ще отстояваме нещата, които смятаме, че са правилни“. Но не съм казал „сваляме правителството“. Сега, ако кажа

Господин Каримански, за разлика от вицепремиер Константинова това, което имам кратко да Ви кажа, няма толкова да Ви хареса. Очевидно не познавате това, което се случва нито в инвестиционната среда, нито в стартъп средата около нас. Над 170 български компании са получили финансиране през това тримесечие. Първият български еднорог се случи в това тримесечие, еднорог, финансиран от огромни чужди фондове, които вярват в български компании. Това, което не става ясно на никого, е защо Вие и Вашата парламентарна група си правите публично харакири в момента пред целия български народ?! Вие бяхте част от тази коалиция във всички тези шест месеца, Вие можехте да повдигнете всички тези теми, за да работим активно по тях, както се случваше по всички онези, по които наистина искахте да настоявате. На мен ми се струва, че за да има повече чужди инвеститори у нас, най-важното нещо е доверието и стабилността. По темата „доверие“ борбата с корупцията и изграждането на правовата държава е това, което наистина ще го възвърне. Така че съпротивата от „Има такъв народ“ на антикорупционното законодателство, което трябваше да се случи в този парламент през всичките тези шест месеца и буксува, е Ваше за обяснение. Абсолютно неразбираемата съпротива специално от Вас към влизането на България в еврото е следващият въпрос, който всеки си поставя: поставя: иска ли България да влезе в еврото, иска ли бившата парламентарна коалиция да влезе България в еврото навреме – така, както сме обещали на всички, е въпрос, на който Вие трябва да отговаряте на всичките си избиратели. Благодаря Ви.

първо репликата ми е към господин Иво Атанасов. Коалиционното споразумение затова е споразумение, за да се спазва от всички, няма нужда някой да напомня за нещо. Всеки един следи точките в коалиционното споразумение и когато следи точките, трябва да се спазва. Лично аз, господин Гюров, ако съм излъгал, Вие ще кажете. Колко пъти настоявах за т. 27 от Приложение „Финанси“ – лично с Вас съм разговарял?!

съгласен съм с Вас точно за доверието. Точно затова беше и моето слово в така цитирания много често неуспешен избор за Българската народна банка. Доверието е най важно, но когато градим доверието на неизказване на истината или премълчаване на истината, защото този, който премълчава истината, е лъжец. Това не е нищо друго, а е лъжа. И как тогава да си обясним факта, че в т. 36 е записано: „Относно дейността на Българска банка за развитие коалиционно трябва да обсъждаме и да разискваме не само кредитиране, съществуващи кредитни портфейли, новоотпуснати кредити и кредитни лимити за отчетните периоди…“ – цитирам Ви – и така нататък, за да не отнемам повече време. И в същото време Вие на нито един от коалиционните съвети не представихте Проекта за промяна на устав, който самият Вие приехте. Е, къде е доверието тогава?! Нали трябваше да имаме коалиционно доверие между нас. Защо не ни го представихте, защо не го обсъдихме?! По този начин се прави само едно – да, най-вероятно се подобрява резултатът на Българска банка за развитие, но в същото време вицепремиерът в качеството си на министър на икономиката прие лимит от 5 милиона на фирма, приветствахме това нещо и аз лично го приветствах, след което обаче с промяната на Устава се дава възможност преструктурираните кредити да надвишат този лимит от 5 милиона. А всеки кредит след втория и третия месец може да се намери поне една причина, гарантирам Ви, вътре в договорите да бъде преструктуриран, за да заобиколи

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, дами и господа вицепремиери, министри, уважаеми колеги, скъпи граждани! Беше споменато моето име и тук относно т. 46 от коалиционното споразумение. Аз все пак да обърна внимание на господин Каримански, че като се казва истината, трябва да се казва цялата истина, а не да си говорим и да цитираме неща точно дотам, докъдето ни устройва. Да Ви зачета за тези от Вас, които не искат да влизат в интернет да прочетат.

една година преди влизане в еврозоната.“ – 2024 г. Една година назад е 1 януари 2023 г. Вие присъствахте на всички дискусии в Експертния съвет и на кръглата маса. Знаете много добре, че Министерството на финансите и Българската народна банка анализ. Той ще бъде изготвен в следващите няколко месеца точно в срок, така както е записано в коалиционното споразумение. И да Ви дочета точката докрай: „На основата на този анализ това, което трябва да се направи, е той да бъде основа на мащабна разяснителна кампания преди влизане в еврото.“ Тук въобще не се поставя под въпрос датата на влизане в еврото, което е в последното изречение на същата тази точка, и в него се казва: „Влизане в еврозоната възможно най-скоро.“ Така че, господин Каримански, когато цитирате коалиционното споразумение, моля, правете го в цялост и не говорете с полуистини. Благодаря.

Господин Гюров, това, което Вие прочетохте, го направихте с прекъсване на две места. Първото място, на което прекъснахте,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Провокирана от министър Лорер, бих искала да споделя няколко неща. Първо, той в края на 2021 г. ни заяви, че има списък с инвеститори за много сериозни цифри. В резултат на това шест месеца по-късно той има сертифицирани проекти само за 115 млн. лв., а това са пет проекта. По това По това време миналата година проектите бяха за 840 млн. лв., тоест ние имаме 86% спад по отношение на сертифицираните компании, да не говорим, че до момента от неговата дейност са сертифицирани само две чуждестранни компании. За шест месеца имаме двама чуждестранни инвеститори, а също така, че една от инвестициите, която министър Лорер е сертифицирал, е на компания, в чиито складове Агенцията за инвестиции си държи архивите, министър Лорер, не знам дали сте запознат с този факт. Към месец май 2021 г. Ви бяха завещани от ГЕРБ входирани заявления за инвестиции за 2,1 млрд. лв. До момента 1,6 от тях не са сертифицирани въобще и стоят в Агенцията за инвестиции. И това, за съжаление, не е най-лошото. За повече от шест месеца не успяхте да изработите един закон, една разпоредба дори, с която да насърчите инвеститори да идват в България. Обещахте изменение на Закона за насърчаване на инвестициите, вместо това си прибрахте Българска агенция за инвестиции и Българска банка за развитие при Вас, министър Лорер. Обещахте обслужване на едно гише и въвеждане на мълчаливо съгласие за бизнеса, а то се превърна в мълчаливо бездействие на институциите Ви, господин Премиер. Щяхте да забързате плащанията на държавата към бизнеса и да ускорите усвояването на еврофондовете. Вместо това първите ги спряхте, а вторите ги забавихте и корумпирахте. Обещахте също така да стимулирате предприемачеството и в резултат на това има спад от 14% в новорегистрираните компании от началото на годината, за първите шест месеца спрямо 2021 г. – 3331 по-малко регистрирани компании. В същото време в Румъния са обявени инвестиции за 440 млн. евро само за два месеца, а в Гърция за 4,2 милиарда долара. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания

да взема отношение, ще използвам тази и се надявам тя да е последната за днешния ден. Министрите имат право по всяко време да говорят по темата, която е в дневния ред, а партиите политическите групи, нямат право на отношение. Имаме право на отношение, когато е извън тема от дневния ред или ако сега стане някой министър и започне да ни говори за Северна Македония примерно. Министрите имат право по всяко време, след всеки народен представител, по колкото искат време да вземат отношение. Моля Ви да спазвате Правилника, защото иначе процедурата ще отиде в съвсем друга посока. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски. Това беше по-скоро процедура по начина на водене. Други изказвания, колеги?

Знаете за състоянието, в което заварихме Банката за развитие и промяната в Устава на Банката за развитие има само една цел защита интереса на държавата. Промяната съдържа само едно нещо – съществуващи експозиции на Банката, които вече са надлимитни над 5 млн. лв. и могат да бъдат променяни с пълното съгласие на Съвета тогава, когато се касае за синдикиран заем. Това е необходимо, тъй като тежкото наследство на тази банка и заемите, които са в нея от миналото, принуждават сегашното ръководство да го прави, за да защити държавния интерес.

По Закона за насърчаване на инвестициите държа да уточня, тъй като опозицията спекулира успешно с числата, но те са сравнително лесни за разбиране. До момента от месец март, когато започнахме сертифицирането предвид промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които изискваха актуализация във връзка с новата структура на Министерския съвет, сме насърчили не две, а осем компании. Цифрата е 150 милиона, работните места са 1300. Моля, не манипулирайте гражданите с фалшиви цифри. Следващата манипулация. Насърчаването през Закона за насърчаване на инвестициите е малка част от инвестициите, които влизат в България влизат в България за периода, в който „Продължаваме Промяната“ ръководи Министерството на иновациите и растежа, обявени са за над 400 млн. лв. Не на последно място, Българската агенция за инвестиции, която ние заварихме в окаяно състояние, и сме се заели с това да я превърнем в истински мотор за промотирането на България не само към чуждестранни, но и към вътрешни инвеститори в момента работи по възможности за инвеститори от над 1,4 млрд. лв. Като цяло преките чуждестранни инвестиции у нас, които многократно бяха коментирани, но многократно игнорирате тези данни преките чуждестранни инвестиции в България през периода януари-април, са тройно по-големи от миналата година. Тройно по-големи, дами и господа! Тройно по-големи означава, че въпреки тройната криза, през която водим страната, кризи, които Вие 12 години, не сте виждали. Вие управлявахте комфортно и въпреки това растежът на България така и не достигна нивата на Румъния, докато там растяха с по 7 – 8% годишно, България креташе с 2 – 3%. Това е резултат от 10 години кретане с растеж. Това тримесечие ние сме на 4% въпреки тройната криза и това трябва да се каже ясно на българската общественост.

ковид кризата, инфлацията и войната в Украйна създадоха безпрецедентна ситуация и въпреки това ние успяхме в тази четворна коалиция, която част от нашите партньори в момента рекламират и протестират, но те бяха заедно с нас през цялото това време, въпреки че работехме на различни скорости, ние успяхме да постигнем 4% растеж за България през това тримесечие. Това постижение си заслужава да се отбележи. Благодаря Ви, господин Министър. Изказвания, колеги? Господин Панев, заповядайте, имате думата.

Уважаеми господин Председател, господа министри, колеги! Хубаво е, че дебатът се води основно по темата на вота на недоверие, тъй като в последните две седмици като че ли дневният ред на парламента не е правилният дневен ред на България – преодоляването на няколко сериозни кризи, за които споменаха и господа министрите, а именно високата инфлация, предизвикана от дългите години нулеви и близки до нулата лихви на големите централни банки; войната, която нарушава веригите на доставки; пандемията, която, да се надяваме, отшумява. Отгоре на всичко ние си сервираме и още една криза – наша, вътрешна, политическа такава, като не знам дали е най правилният момент за това. Именно затова може би доверието в парламента е на изключително ниски нива, защото депутати влизат в парламента, след това си нарушават обещанията и тръгват по съвсем друг дневен ред – не дневния ред на избирателите, които са ги избрали. Понеже се отнасям отговорно към вота на недоверие, прегледах числата, за които вносителите говорят, и мога да цитирам някои от тях: държавният дълг в момента е 21,4% от брутния вътрешен продукт, съпоставим с очаквания брутен вътрешен продукт за 2022 г. За сравнение, преди една година точно, в края на управлението на ГЕРБ беше 25% – също добро ниво за страна от Европейския съюз. Тоест в относителен размер държавният дълг намалява, а не се увеличава.

но той може да се предотврати от новото мнозинство в парламента, ако се реши да се намалят пенсиите, да се увеличи ДДС вместо да се намали или пък да се спрат парите за пътища. Това новото мнозинство може да го направи, ако целта е по-нисък бюджетен дефицит. От началото на годината са погасени с 1 милиард повече държавни дългове, отколкото са изтеглени. Държавният дълг всъщност през 2022 г. намалява. За какъв фалит на държавата говорим въобще?! Депозитът на правителството в БНБ, което е основният индикатор за фискалния резерв, към изборите на 4 април 2021 г. е бил 7 млрд. лв., в момента към миналия петък е 8,2 млрд. лв. – с милиард и 200 повече, отколкото е бил преди години. Някой беше казал, че свършили парите в държавата. Числата говорят обратното – увеличават се, и то при намаляващ държавен дълг. Това е, числата говорят. И малко за икономиката. Износът през май нарасна с близо 30% спрямо май миналата година, индустриалното производство е със 17% нагоре, почти всички сектори от икономиката растат. И в задачата се пита: за какво ни е в момента на баир лозе? Наред с всички вносни кризи, за които говорим досега – инфлацията, която може би ще продължава, тъй като Европейската централна банка няма как в момента да повишава кой знае колко бързо лихвите, защото някои европейски държави ще фалират от това; това; войната на Русия в Украйна продължава; пандемията все още не е спряна, и в крайна сметка ние си сервираме нова криза, което ще означава евентуално два месеца и половина без парламент и без възможност да приемем промени в закони, които, първо, са реформаторски, са необходими за получаване на първите пари по Плана за възстановяване и устойчивост – тези пари, които ще гарантират всъщност устойчивостта на държавните финанси в средносрочен период. Благодаря Ви и наистина разчитам утре при гласуването на съвестта на всички депутати. Благодаря. (Ръкопляскания

Господин Панев, бих искал само да коментирам и да Ви цитирам, че „не ни трябва на баир лозе“, и ще Ви кажа, че е точно така. Не ни трябва на баир лозе в тази тежка ситуация, още повече че преди малко бяха показани и цитирани цифрите за инфлацията в едни държави, които допреди няколко години бяха във Валутен борд, а в момента са в най-големия ръст на икономиката си в инфлация. Точно така, не ни трябва на баир лозе в тази ситуация. Вие, във Вашата коалиция, заедно с коалиционните си партньори и всички други партии в този парламент, с изключение на ВЪЗРАЖДАНЕ, да искате и да продължавате политиката на ГЕРБ за влизане в еврозоната и въвеждане на еврото в България. Не ни трябва

Надявам се, няма да стигнем до ситуация, в която отново ще прекратя… Заповядайте, госпожо Сачева. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Премиер, господин Вицепремиер и госпожи вицепремиери, министри! Взех думата, за да говорим за пенсиите, защото господин Василев отново се опита в своето емоционално изказване – между другото, това е най емоционалният министър на финансите, който България е имала в най-новата история, и мисля, че всички ще го признаем се опита да направи внушения по отношение на това каква е била политиката на управляващите преди това правителство, и по-специално за пореден път се опита да внуши, че ние сме против това да се увеличават пенсиите. Не е факт, господин Ананиев, защото няколко пъти вече съм отговаряла на това. В рамките на управлението на господин Борисов в периода 2017 – 2021 г. средната пенсия нарасна с почти до 200 лв. и добавката от 50 лв. беше дадена именно по времето на управлението на господин Борисов. Това, което ние винаги сме правили, е да имаме предвид финансовата стабилност и финансовата устойчивост на системата. Това, което днес тук един финансов министър твърди, че едва ли не е нещо, което ние трябва да пренебрегнем. Имам един конкретен въпрос към господин Василев и това е именно: при увеличението на пенсиите, което се предлага в момента, откъде ще се вземат средствата за 2023 г. и 2024 г., които са в размер на милиарди и за които ние нямаме все още тригодишна бюджетна прогноза? Знам какво ще се каже: от опорните точки за кражбите, опорните точки за повишените приходи, за инфлацията, но нека да бъде така добър да представи тригодишната бюджетна прогноза, за да знаем ясно дали ще се вдигат данъци, дали ще се вдигат осигуровки, или ще се взимат още заеми, за да се изплащат пенсиите. Между другото, днес нашата парламентарна група внесе предложения обществено осигуряване, с които ние предлагаме 15% увеличение на пенсиите, предлагаме добавката от 60 лв. да остане до края на годината. Настояваме добавките до края на годината да се трансформират в социална помощ за най-уязвимите пенсионери от 1 януари 2023 г. Предлагаме минималният размер на пенсията да бъде 430 лв., така че да има съпоставими темпове на нарастване на останалите пенсии от трудова дейност. Предлагаме предложените промени за 1 октомври да отпаднат, защото те не са добре обмислени, не са съгласувани и не са получили широко обществено обсъждане със заинтересованите страни. И също така това, което предлагаме, в крайна сметка възлиза на 1 млрд. 332 млн. млн. лв. за тази година, но за следващите години ще излезе с 2 милиарда по-малко. И съм провокирана от изказването на господин Василев също да му задам и друг въпрос, който е извън темата за пенсиите, а именно защо България е на 20-о място по най-висока инфлация при храните? Защо при нас храните са поскъпнали с 22,7% – това са данни на Националния статистически институт, а защо в Украйна

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Сачева, аз като чуя пенсии, няма как да не взема думата, защото Вие казвате части от истината. Сигурно 2017 – 2021 г. е нараснала някаква пенсия при ГЕРБ, защото то остава и да не нарасне, поне заради задължителното увеличение по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване. Ама не казвате за 2009-а, 2010-а и 2011 г. – пак управляваше ГЕРБ, с един друг финансов министър, който беше споменат тук с прословутия му израз „постната пица“ и който не направи осъвременяване в нарушаване на българското законодателство. За това не говорите! Въобще не говорите за нещата и от 2017-а, 2018-а и 2019 г. Вие сега обвинявате това правителство и този начин на осъвременяване на пенсиите, а Вие тогава пак приложихте някакви странни правила в нарушение на българското законодателство. за това ми е думата към Вас за пенсиите. Откъде ще се вземат парите за следващата година? Вие направихте предложение преди няколко минути, вкарахте го в Народното събрание и там правите не такива разходи, каквито предлага правителството, а малко по-големи. Е, Вие казахте ли откъде ще дойдат

Министърът на финансите обясни много образно каква беше политиката, която водехте ГЕРБ спрямо българите, спрямо хората. Аз няма да я повтарям, защото наистина малко грубо звучи, но ще кажа нещо. И ще го кажа много внимателно, искам искам да ме разберете правилно. То е формирано вследствие на огромния брой срещи, които съм направил с пенсионери. Пенсионерите смятаха правителството на ГЕРБ, политиката на правителството на ГЕРБ спрямо пенсионерите като геноцид към тях.

МИНИСТЪР ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Много грубо го казах. Но това го казват хората, не го казвам аз. Аз само го привеждам от трибуната, и то е вярно. Ако искате, може да излезете с един микрофон отвън и да питате пенсионерите какво мислят за Вашата политика и дали няма да повторят думите, които аз казвам към Вас. много внимателно, когато говорите за пенсии и когато говорите за доходи към българските граждани, защото Вие през цялото Ви управление за 12 години, вече на последните една две години взехте да се усещате, но през цялото време водехте една ужасяваща политика за българите, като слагахте в центъра на внимание финансовата стабилност на системите, включително на пенсионноосигурителната система.

Госпожо Сачева, може би сте права, че съм по емоционален финансов министър, но когато става въпрос за българските граждани и най-уязвимите групи, няма как да не съм емоционален. Аз се извиних за грубото изказване предишния път, но Ви приканвам Вие да се извините за грубата политика, която сте водили 12 години.

За 12 години – увеличение от 164 лв. От От този 31 март миналата година досега минималната пенсия с предложената актуализация се качва на 467 лв., или 167 лв. увеличение за 12 месеца. За 12 години Вие не успяхте да направите това, което нашите некадърни правителства направиха за 12 месеца заради сбърканата философия, както казах, към господин Ананиев преди малко, няма да повтарям фразата. Как ще финансираме това? Делът на пенсиите от брутния вътрешен продукт в България с предвидените увеличения, които ние залагаме в актуализацията, е 10,4%. Средният дял на пенсиите в Европейския съюз е 12,7%. Тоест въпреки увеличенията ние не можем да постигнем средноевропейския дял и да дадем на пенсионерите това, което те са изработили, и това, което те заслужават. И знаете ли каква е причината за това? Че няма как за една година да се наваксат 12 пропуснати години. Това е причината. Нито държавата ще фалира, нито ще имаме проблеми. Всички тези приказки ги слушахме и миналата година по време на актуализацията. Не само че спокойно бюджетът пое новите пенсионни плащания, но има възможност допълнително да се увеличат пенсиите. Но, както видяхте, това става, защото едни 3,9 милиарда не отиват в кюлчета, касички и всякакви други неща, а парите отиват при пенсионерите. И ако трябва да избирам като финансов министър между кюлчетата и пачките или между фетиша на нулев бюджетен дефицит и това пенсионерите да могат да живеят сравнително достойно, винаги ще избера това пенсионерите да могат да живеят сравнително достойно. (Ръкопляскания от Колеги, да попитам за последен път – има ли реплики към изказването на госпожа Сачева? Няма реплики. Вие, госпожо Сачева? Изказванията бяха в контекста на темата на днешната точка, така че не виждам основание за отношение по темата. Изказването на госпожа Сачева не беше. Тоест трябваше да ѝ отнема думата ли, госпожо Атанасова? Аз я оставих, защото тя приема, че е част от точката от дневния ред. В същия контекст беше и изказването на министър Гьоков. За изказване, професор Гечев, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето изказване е на базата на систематизирана информация, в това число от тази сутрин само от всепризнати международни финансови институции, Европейската комисия, Международния валутен фонд и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Към това, което беше казано в залата, един от ключовите макроикономически показатели, основен, бих казал, при сравняване на ефективността на дадена икономическа политика, това е динамиката на икономическия растеж. Какви са фактите? Според Националния статистически институт фактите са, че за първото тримесечие икономическият растеж в България надхвърля 4%. Това е над средния процент на Европейския съюз и е близо и над процента на бившите соцстрани в Източна Европа. Някои от тях, разбира се, са с малко по-висок процент, като Полша. Какви са прогнозите, много е важно, и какви са тенденциите на икономически растеж? Казвам, че растежът е важен, защото ние, уважаеми колеги, тръгваме от позициите, заедно с Румъния, на последните страни в Европейския съюз. Няма начин да се увеличи жизненият стандарт на нашите сънародници, на българите, друг начин, освен динамизация на икономическия растеж над средните показатели на Европа, няма. И затова този показател е от ключово значение.

Обърнете внимание, много е важно, спрямо 2023 г. динамиката расте до 4,5% според Международния валутен фонд. Тази тенденция дали отговаря на тенденциите на другите страни, тъй като колегите от опозицията казват, че ни е показан червен картон. Никакъв червен картон, зелен картон е показан, защото икономическият растеж на Франция 2022 г. според същия Международен валутен фонд е 2,4, догодина спада на 1,9. България се качва от 3,2 на 4,5. Испания – от 4,1 тази година слиза на 2,2 догодина. В България се качва от 3,2 на 4,5. Португалия – тази година 5,4, догодина – 1,7. България се качва от 3,2 на 4,5. Полша, която споменах, е с 4,4 тази година,

който е в посока положителна спрямо следващата година, докато Франция, Испания, Португалия, Италия, Полша – растежът е низходящ спрямо 2023 г. И възниква въпросът на какво основание и кой на кого ще показва червен картон? Вторият показател, свързан с икономическия растеж, това е външнотърговският оборот. Колегите от опозицията атакуват данните, като казват, че вносът расте по-бързо от износа.

а вносът – с 40,5, или има около 6% диференциал. Това по принцип е негативна тенденция, но аз си направих труда и извадих данните на другите страни и народи от Европейския съюз. И какви са данните? Данните са, че в мотора на Европейския съюз, което премълчават, колегите го знаят от опозицията, но аз им правя тази услуга, в Германия вносът расте с 25,2%, това са все данни на Европейската комисия, расте с 25,2 вносът,

Как ли стоят нещата в Италия, която е в Южна Европа? В Италия вносът расте с 42,4%, а износът расте с 14,9%, януари-април. Тоест диференциалът е 25,5%. България по отношение на измененията във вноса и износа стои по-добре по този показател от Германия, от Италия, от Испания, от Португалия. Така че няма как да бъде атакуван този показател. Освен това за всички тези страни е съвсем логично, че износът ще расте по-бързо, тъй като анализът показва, че структурата на вноса, всички знаят, основната причина е увеличението на цените на енергоносителите. Освен това колегите казаха, че по другите ключови показатели за финансова стабилност към момента многократно обяснихме, че няма как да бъдат наложени санкции на България заради това, че бюджетният дефицит е 4,1, а не 3%. Те тогава ръководителите на другите срани от Европейския съюз трябва да отидат в най-близкото поделение на тяхното МВР и да се предадат, тъй като техният бюджетен дефицит е значително по-висок. А пък дълговете на европейските страни, ами те са между 90 и 180% от брутния вътрешен продукт. България и Естония примерно, сто пъти беше казано, че ние имаме в пъти осем, девет пъти по-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт от повечето страни – членки на еврозоната. Така че по този показател ние няма как да имаме притеснения и няма как Европейският съюз да накаже от 27 страни 24, да им въведе санкции. Тоест те сами да решат. Още повече че, както правилно сте посочили, колеги, във Вашата атака към правителството, в мотивите, Вие сте посочили там, че държавният дълг расте, което е неоснователно, тъй като беше казано вече от министъра на финансите, че всъщност държавният дълг намалява. И ще кажа още веднъж – да, ако се приеме да расте дългът с допълнителен заем от 2 милиарда и нещо тази година, то е заради това, че март месец догодина ще бъде изплатен дългът и ние ще платим категорично, няма рискове в това. Лихвата ще бъде по-висока следващите месеци, тъй като няма нито един аналитичен институт или международна институция, която да прогнозира по-ниски лихви. Още повече че колегите от ГЕРБ изтеглихте, искахте разрешение от парламента и получихте 16 млрд. лв. 2015 г. за три години напред, като един от аргументите беше изплащането на такива дългове. Освен това във Вашите мотиви Вие използвате аргумента за високата инфлация и това е основателно, това е много тревожен проблем, тъй като инфлацията в България е по-висока от средната за Европейския съюз, но тя, за съжаление на другите страни, тя е по-ниска от страни – членки на еврозоната, бивши соцстрани, като Естония, Латвия и Литва. Нали са членове на еврозоната,

прогнозите са тази инфлация до края на годината да намалее, тъй като, както виждате, цените на някои основни групи хранителни стоки намаляват. И накрая, една от атаките, както казах, в мотивите е индексът на производствените цени, тъй като, казват колегите, те са много високи. Да видим какви са тези производствени цени. Април 2022 г. спрямо април 2021 г. колегите казват – производствените цени, индексът е 40,2%, и това звучи притеснително. Ами да видим в другите страни и народи как е. В Германия месец май тази година – май миналата година индексът е 33,6 – малко по-малък,

В Румъния – 47,11. В Белгия, в сърцето на Европа – 74,3. Така че като сравняваме, колеги, Евростат, Международен валутен фонд, световни банки, параметрите на България не Ви дават никакво основание да твърдите, че се намираме в някаква криза и дестабилизация на финансовите показатели, тъй като показателите говорят сами по себе си. Тоест нямате основание да искате вот на недоверие по фискални причини и аз Ви желая приятен ден. Благодаря, господин Гечев. Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Давам 20 минути почивка да се подготвите за другите изказвания.